li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministre. ... Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Zaključujem raspravu. Nastavak sutra u 10 sati sa Prijedlogom Zakona o posebnom porezu na plaće i mirovinu i druge primitke s Konačnim prijedlogom zakona zakona itd. Amandmani na rebalans državnog proračuna do 11 sati sutra još.